Josip (SDP)** Prijedlog odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora HRT-a. Predlagatelj odluke je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Prijedlog odluke ste primili. Želi li predstavnik predlagatelja poštovani zastupnik Branko Vukšić dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Izvolite poštovani zastupniče. Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege. Samo da pojasnim, riječ je o principima, da kada smo govorili o Programskom vijeću i Nadzornom odboru HRT-a postignut je

Odbora za informiranje, informatizaciju i medije donesena odluka većinom glasova, s 1 glasom suzdržanim, da gospodin Mate Radeljić bude četvrti član kojega bira Hrvatski sabor, član Nadzornog odbora. I još jedanput ponavljam, svi klubovi zastupnika u Hrvatskom saboru su se dogovorili o principima kako se bira Programsko vijeće i kako se bira Nadzorni odbor i odbor se držao tih principa. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Za raspravu se prijavio klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Krešimir Bubalo. Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Kolegice i kolege. Naime, kolega Vukšić je rekao da je svako glasanje kad govorimo i o ovom Nadzornom odboru stvar principa. Je, posebno kad je u pitanju osoba. Ona mora biti moralna, mora biti odgovorna i mora joj biti takav životopis da odgovara svim parametrima i potrebama tog zahtjevnog mjesta. mi u HDSSB-u smatramo da nije ovdje stvar principa, ovdje je stvar trgovine, ovdje je stvar prenošenja koalicije HDZ-a i SDP-a iz grada Osijeka u Nadzorni odbor HRT-a, a vjerujem sutra i u ove saborske klupe. Naime, u ime kluba HDSSB-a iznijeti ću nekoliko važnih stvari koje smatramo da su itekako važne prije donošenja vaše odluke. Ja vjerujem da je HDZ i SDP sjeo oko ovoga i da se dogovorio oko ovoga, no mi u HDSSB-u nećemo podržati, a sad ću vam iznijeti i koji su to razlozi. Naime, svatko tko poznaje Matu Radeljića, a imate prigodu i pročitati dnevno.hr od četvrtka 30. siječnja, pikanterije iz biografije najmoćnijeg čovjeka istočnog Zagreba, tko je zapravo moćni spin doktor koji će povezati Karamarka i Milanovića. Mate Radeljić kojeg Osječani zbog zavičajnog porijekla, ali i karakterne sličnosti zovu Matan po liku iz Vrdoljakovih i Raosovih "Prosjaka i sinova", nakon 15 godina služenja Glavašu, Sanaderu, Vrkiću, vraća se u Zagreb gdje će brinuti o svim HDZ-ovim kampanjama, europskoj i predsjedničkoj. Uz to će kao član Nadzornog odbora kontrolirati HRT za oba šefa Karamarka i Milanovića. Naime, u tom tekstu se upravo spominje Mato Radeljić koji je glavni lik tog teksta, ideološki komesar za sva vremena i sve političke opcije. Naime, kad ga novinari opisuju kažu da je on osoba s fascinantnim talentom za iskrivljavanje činjenica, falsificiranje događaja, montažu i konstrukciju. Vama prepuštam da pročitate taj tekst, a ja ću vam pročitati upravo pismo koje sam dobio od djelatnika sa HRT-a. Obraćamo

Ukoliko se može vjerovati izvještajima određenih medija koje gotovo u pravilu imaju točne informacije vi saborski zastupnici većinu ćete glasova izabrati nekadašnjeg novinara HRT-a Matu Radeljića. Naime, saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije objavio je razgovor sa troje kandidata za mjesto člana Nadzornog odbora HRT-a, a upravo Radeljić se spominjem kao siguran izbor. Navedeni bivši novinar razlog je zbog kojeg vam pišem ovo pismo nadajući se da ćete pažljivo ga pročitati i dobro razmotrite prije negoli dignete ruku o ovoj točki dnevnog reda. Vi ste nam u ovom trenutku jedina nada i želimo vam vjerovati kako ćete nas poslušati i zaštititi nacionalnu tv kuću. Mate Radelić je prije svega bez pretjerivanja i preuveličavanja osoba opasnih namjera. Riječ je o čovjeku koji ne preza ni od kakvih metoda ne bi li ostvario zacrtane ciljeve. Na najbolji način to su osjetili djelatnici svih medija u kojima je radio je radio pa tako i mi na HRT-u jer je po istom obrascu u kratkom razdoblju uspio međusobno posvađati cjelokupni kolektiv zbog čega su trebali proći mjeseci nakon njegova odlaska dok se nisu uspostavili normalni međuljudski odnosi. O njegovoj beskrupuloznosti, licemjerju i podmuklosti vjerojatno najbolje govori i činjenica kako je Mate Radeljić nakon što je 2000. godine dobio otkaz doslovno pisanim dopisom postavljenim na portu zabranjen čak i ulaz u prostorije HTV-a studija Osijek. O tome postoji dokumenti u navedenom tv studiju. Iz razdoblja Radeljićevog šefovanja u HTV studiju Osijek vežu se i afere o namještanju stana putem besplatnog reklamiranja određenih tvrtki. Naime, Radeljić je kupio stan u Osijeku koji je trebalo urediti pa su sljedećih nekoliko mjeseci u raznim informativnim emisijama prikazivane reportaže iz osječkih poduzeća koje su za protuuslugu Radeljiću ispostavljale stvari za uređenje stana u Ulici Hrvatske Republike. Radeljić je tijekom novinarske i PR karijere promijenio nekoliko šefova, ali kod svih je zadržao isti princip rada. Prvo slugarski odnos, zatim pretrčavanje u drugi tabor i jurišanje na donedavnog poslodavca. Radeljić je služio Franji Tuđmanu, Ivi Sanaderu, Jadranki Kosor, Branimiru Glavašu, Anti Đapiću, a posljednji njegov poslodavac kontraverzni osječki poduzetnik Željko Biloš, vlasnik lokalne Osječke televizije. Uz tog posljednjeg Radeljićevog šefa vežu se afere o neplaćanju poreza u njegovoj tvrtki Old, ali i curenje informacija i obavijesti radi službi zbog čega je nedavno bio i uhićen. Radeljić je donedavno bio direktor spomenute Osječke televizije koja je bila predmetom istrage u suđenju Ivi Sanaderu u slučaju Fimi-Media zbog nabavke opreme putem crnih fondova. Iako je Radeljić trenutno pročelnik Ureda gradonačelnika Ivice Vrkića nije tajna kako se sprema na odlazak u Zagreb gdje bi vodio HDZ-ovu predizbornu kampanju za europarlamentarne, predsjedničke i parlamentarne izbore, a izbori u Nadzorni odbor HRT-a će mu biti odskočni alat za provođenje ovih kampanja. Poznato je kako se Radeljić jednog dana vidi na mjestu glavnog urednika ili ravnatelja HRT-a. To bi prema našem dubokom uvjerenju bio konačni krah javnog servisa. Nadamo se kako ćete ozbiljno shvatiti naše navode koje možete vrlo lako provjeriti razgovarajući sa bilo kojim novinarom koji je u bilo kojem trenutku surađivao sa Matom Radeljićem. Vi ste nam u ovom trenutku posljednja nada da ćemo uspjeti zaštititi HRT od ulaska ljudi kojima je glavni način rada podmetanje, svađa i unošenje razdora među one narušene odnose unutar HRT-a. Djelatnici Hrvatske radiotelevizije. Naime, ja želim vas i podsjetiti na materijal koji je pred vama. Jedna od stranica je upravo i radna knjižica Mate Radeljića gdje je radio u HDZ-u od 1.11.2004. do 3.2.2005., čovjek koji je promijenio više stranaka od HDZ-a, DC-a, HDSSB-a, HDZ-a, Đapića itd. ne znam da li je sada u HDZ-u ili u SDP-u ali vjerojatno u HDZ-u. Prema tome, dosta je tih stranaka promijenio, ali u ovome materijalu koji smo dobili, koji je urudžbiran 31.12.2013. godine Mate Radeljić dopunjuje natječajnu dokumentaciju i kaže: "Poštovani, dostavljam vam dopunjeni životopis u svezi natječaja za izbor člana Nadzornog odbora HRT-a obavljenog 16. prosinca 2013. godine uz natječajnu dokumentaciju koju sam poslao 27. prosinca 2013." Znači 3 dana poslije Mato Radeljić se sjetio da nije napisao da je radio u HDZ-u, a slučajno mi tu imamo i radnu knjižicu gdje se vidi da je radio u HDZ-u. Pa mene sad zanima jel' radi u HDZ-u, a treba primat plaću u SDP-u ili koji je to razlog da mi danas imamo upravo Matu Radelića na dnevnom redu. Puno je tih pitanja koje si mi postavljamo danas i koji su to razlozi da nemamo u materijalu navedena imena i ostalih kandidata upravo za ovo vrlo važno mjesto na HRT-u. Nakon što je podnesena ostavka gospođe Vesne Kusin 14. lipnja 2013. raspisan je tek natječaj u prosincu, no mi kada gledamo upravo ovo ime koje se predlaže bolje da Nadzorni odbor ne dobije tog člana, jer svjesni smo kakve će rezultate HRT imati krajem ove godine a posebno iduće godine. No, bili smo svjedoci nakon rasprava i neplaćenih poreza na HRT-u za vrijeme HDZ-ove vladavine gotovo 120 milijuna kuna i rezultate na kraju prošle poslovne godine. Vjerojatno to ide u prilog tome da se HRT još više rastura, da na HRT-u budu međuljudski odnosi još lošiji, da HRT doista ne bude javni servis, ono što je potrebno. Prema tome, u ime kluba HDSSB-a još jednom vas pozivam da preispitate svoju savjest, ali i pročitate ove tekstove o kojima sam govorio o Mati Radeljiću. HDSSB neće ovo podržati. Ovdje nije stvar samo principa, ovdje je pitanje morala i kaka osoba treba doći u Nadzorni odbor HRT-a za koju trebamo dići ruke u ovom Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Prije nego što idemo na replike, htio bih radi vas i hrvatske javnosti reći ovo što ste čitali poštovani zastupniče pismo nama nepoznatog podnositelja pisma, vi ste stali iza tih riječi, je li vam to jasno, dakle ne nitko drugi jer mi ne znamo o pismu ništa, nismo ga dobili, vi ste ga prenijeli hrvatskoj javnosti i to je vaša odgovornost. A sada idemo na replike, poštovani zastupnik Jasen Mesić. Poštovani kolega, uspjeli ste u svom izlaganju spojit HDZ i SDP. Jedino što vas mori ovaj puta da vi nemate zadnju riječ. Ništa vam ne znači ni praktički jednoglasna odluka odbora, iznosite neistine da je bio natječaj raspisan u 12 mjesecu jer su prije toga bili natječaji koji su bili poništavani. Zaboravljate da su bili kandidati pozivani da se predstave na razgovor, imali su pravo o tome govoriti. I poštovani kolega ništa ne govorite o dužnostima koje je kandidat koji će biti izabrani u nadzorni odbor treba ispunjavat. Trebali ste prije toga konzultirati Zakon o HRT-u, vidjeti vidjeti šta se o predloženom kandidatu ocjenjuje pa onda reći da li netko za to ispunjava uvjete ili ne ispunjava uvjete. Vama je glavni motiv to što imate stare osobne račune vezano za predloženog kandidata i potpuno zaboravljate da upravo ona tijela koje su u ovom Saboru izabrane kakvim takvim konsenzusom što je izvijestio i predsjednik Odbora a to je programsko vijeće i nadzorni odbor da imaju kudikamo bolja izvješća i kudikamo bolje rezultate od onih koji na taj način nisu izabrani. I podsjećam i HDSSB je sudjelovao u međustranačkim dogovorima kad se organizirao izbor pojedinih kandidata i itekako je bilo respektirano što su predstavnici rekli. Na ovaj način gurati to, na ovaj način za govornicu kao jedan parcijalni politički interes a pri tome ne spomenuti ni zaduženja, ni zakone nego govoriti o nečem osobnom, osobnom životu i to iz osobnog rakursa i osobnog pogleda govori da vama nije stalo do HRT-a nego da HRT respektirate samo onda kad imate mogućnosti da na njoj presuđujete. Eliminirate ovaj izbor već tjednima, ne dozvoljavate … na dnevni red. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Krešimir Bubalo. Hvala lijepo. Kolega Mesiću, lijepo ste postavili pitanje o Koaliciji HDZ-a i SDP-a, pa nije to samo u Osijeku, imamo primjer vidjeti u Dubrovniku i još nekim sredinama, vjerojatno su to pilot projekti za ono što slijedi nakon idućih parlamentarnih izbora. No upravo slušajući vas pa i čitajući zakon, članak 22.gdje se definiraju pravila i što to se to odnosi i kakva to osoba mora biti da bi doista bila izabrana u Nadzorni odbor HRT-a iz tog razloga HDSSB i ja u ime kluba sam upravo progovorio o tome da nije stvar principa nego upravo vještina, sposobnost, pa prije svega moralnosti osobe koja se bira u određeni nadzorni odbor. No neki dan smo raspravljali o izvješću HRT-a, 120 milijuna kuna neplaćenih poreza pa upravo iz perioda dok ste vi bili ministar i više. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Bubalo, jako me iznenadila razina ili niska razina vaše rasprave. vjerujem da niste čuli ili niste slušali pa ću vam ponoviti što je iznio i predsjednik Odbora, da je predloženi kandidat zadovoljio sve uvjete koji su bili raspisani javnim pozivom. Žao mi je što niste upućeni u ovlasti nadzornog odbora HRT-a odnosno što zapravo moraju raditi članovi Nadzornog odbora HRT-a. Na vrlo ružan način dozvolili ste si deformirati osobu koju možda i ne poznaju naše kolege ili većina njih a svi su se zajedno složili oko takve odluke kao što ste čuli. Ako ste bilo što od ovog što ste naveli znali onda ste krivi što niste ranije postupili u nekim drugim situacijama a ne kada dođe na političku pozornicu ovakva stvar da biste je ispolitizirali u vlastitu korist i promovirali samo vama znane interese i želje. Kolega Bubalo, vi očito ne volite Matu Radeljića, to je sada svima jasno. Ponašate se kao ostavljeni mladić i u jednom ljubomornom ispadu ovdje govorite o gospodinu Radeljiću. Meni je to tako se činilo. Dakle, ne volite Mate Radeljića, ljubomorni ste pa onda molim vas dajte se suzdržite od ovakvih komentara i ostavite politikantstvo za neku drugu pozornicu. Kada nabrajate političke stranke i o vama bi se moglo štošta toga reći, tko je kada, kamo prelazio i gdje je bio. Hvala lijepo. ili ne voliti nekoga nego upravo kad se nekog treba imenovati uvijek treba sagledati njegov životni put, njegovu moralnost i njegove vrijednosti da bi netko dospio na određeno mjesto. Pa vjerojatno i vi niste mogli više biti glasnogovornica HDZ-a ali niste ispunjavali određene kriterije. Prema tome to je važna stvar da čovjek ispunjava određene kriterije ali vi ste upravo spomenuli da vas je iznenadila niska razina moje rasprave. mislim da je puno važnije od onoga tko se bira upravo ta niska razina niske strasti ali i one stvari i tvrdnje koje sam iznio u svojoj raspravi upravo čitajući i onaj dio o kojem sam ja govorio kad govorimo o iznesenim člancima ali isto tako i ono što ukazuju novinari. Svatko tko poznaje tu osobu može točno potvrditi da su u pitanju točne stvari. Hvala lijepa. Sada je na redu poštovani zastupnik Jasen Mesić u ime Kluba HDZ-a. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, evo u vrijeme glasovanja u petak, bez obzira što smo praktički prije mjesec dana imali ovu odluku na Odboru za medije gdje je donesena praktički jednoglasno. Podsjetiti ću zašto je bitno popunjavati tijela na HRT-u. Kada je promijenjen zakon iz 2010. godine koji se bazirao na političkom konsenzusu, kada su donesene izmjene i dopune zakona i prije njih glavni motiv je bio ne popunjavati prazna mjesta u Nadzornom odboru i Programskom vijeću kako bi se dokazalo da taj zakon ne funkcionira, kako bi se na osnovu toga dokazalo da HRT ne posluje dobro, kako bi se optuživalo za nepodopštine i kriminal bez obzira što su ljudi koji su bili odgovorni za provođenje poslovne politike poslije postali ravnatelji državne agencije, recimo za investicije ili trenutno privremeni upravitelji u Hrvatskoj gospodarskoj komori. A te ljude se ovdje u Hrvatskom saboru optuživalo da kao vode nedostojnu politiku na HRT-u. Namjerno se 6 mjeseci nije želio vršiti izbor članova Programskog vijeća i Nadzornog odbora kako bi se dovelo u blokadu njihov rad i kako bi se na toj platformi bez rasprave prethodne o izvješćima išlo na izmjene i dopune zakona. Ako je netko tu kršio zakon, onda je to nadležno ministarstvo i Vlada jer ta mjesta nismo popunjavali i to je bio kriminal u odnosu na postojeći zakon koji mogu promijeniti većinom glasova u Saboru, ali dok je stari na snazi morali su ga poštovati, a nisu. Zašto želimo Nadzorni odbor da bude u punom sastavu i da funkcionira? Pa upravo zbog toga što su i u prošloj raspravi vezano za HRT upravi izvješća upravi izvješća Programskog vijeća i Nadzornog odbora koji su birani u kakvom takvom konsenzusu i stranačkom parlamentarnom dogovoru, bila najbolja izvješća i većinom su se i zastupnici i zastupnice svih klubova referirali upravo na taj dio i ovdje tražili uporište za razvoj HRT-a i smirivanje stanja na HRT-u. Zašto želimo Zašto želimo kompletan Nadzorni odbor? Zato da ponovno možda dođemo u priliku da kad glasovi Nadzornog odbora iskažu nepovjerenje ravnatelju, da ponovno o tome možemo u Hrvatskom raspravljati. Zato želimo potpuni sastav Nadzornog odbora, zato što je po novom zakonu o HRT-u su im dane ovlasti na temelju kojih mi to od njih zahtijevamo i sada je popunjavanje Nadzornog odbora je zapravo okretanje glave od situacije na HRT-u. Zato što je Zato što je Nadzorni odbor u prvom svojem sastanku došao u sukob sa glavnim ravnateljem oko statuta gdje su povećani financijski limiti o kojima glavni ravnatelj može samoinicijativno odlučivati, do 10 milijuna kuna. Zato što se najavljuju iz matičnog ministarstva da će se HINA financirati iz pretplate HRT-a, odnosno iz pristojbe što je protuzakonito i želimo da Nadzorni odbor na HRT-u o tome može raspravljati, a po potrebi i intervenirati. Zato želimo kompletan Nadzorni odbor. Zato što je u prvom kvartalu 2013. godine dignut od 120 milijuna kuna za nabavu opreme koja je trebala prema programu glavnog ravnatelja biti potrošena već u 6. mjesecu 2013. godine, a nije. Zato želimo kompletan Nadzorni odbor. Zato što je program restrukturiranja trebao biti proveden u 5. mjesecu 2013. godine prema programu glavnog ravnatelja, a nije i zato želimo da Nadzorni odbor bude kompletan i da o tome raspravlja. Zato što je 31.11. glavni ravnatelj objavio da ima dobit od 95 milijuna kuna, ako je to tako onda sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, članak 12. je moram izvršiti sva plaćanja u roku od 30 dana ukoliko ne postoji poseban ugovor, onda do 60 dana. Ako je to istina, onda sve u redu, a ako nije onda sukladno članku 86. c istog zakona tražimo financijski nadzor na HRT-u koji će prije svega biti predočen Nadzornom odboru da ga vidi. Ako je netko u plusu 95 milijuna kuna mjesec dana prije kraja godine, da li ispunjava zakonske obveze koje je donijela ova Vlada? Tražimo financijski nadzor, to smo i tražili kada je bilo i izvješće ovdje u HRT-u. Vjerujem da ćete nas svi oko toga podržati. Tražimo isto tako nadzor nad povećanjem koeficijenata plaća pojedinim novinarima u pojedinim redakcijama, prije svega u informativnom servisu. Zbog čega, zašto i kako kad se istovremeno poziva na restrukturiranje i kad se ukidaju dopisništva. To bi bilo nešto di sam očekivao i intervenciju kolega iz HDSSB-a. ovo je samo politika što se nastavlja i sredina 2012. godine kada je u 2 tjedna promijenjeno 40 ljudi i u toj drugoj polovici 2012. godine sukladno izvješćima koje smo vidli smo imali pad od 20% proizvodnje programskog sadržaja, imali smo masu povećanja plaća od 4% što znači da su se bez ikakve kriterije dijelile povećane plaće pojedinim ljudima isto tako smo imali dijeljenje uredskim funkcija, imali smo kašnjenje pokretanja trećeg i četvrtog kanala i imali smo sukob statuta. Zato želimo popunu Nadzorno odbora HRT-a. Zato baš da se Zato baš da se ne bi desilo da se ponovo stvore određeni dugovi koji su najviše stvoreni, znaju dobro kolege u kojim godinama i u kojem razdoblju mandata. S obzirom da duboko vjerujem da je politički konsenzus kada se govori o HRT-u zbog toga i poštujemo od početka do kraja princip koji je izložio i predsjednik Odbora za medije, a to je da smo se striktno držali dogovora dogovora među strankama u Parlamentu kako i na koji način pristupiti izboru pojedinih članova nadzornog odbora i programskog vijeća. I prilikom rada odbora smo respektirali stručne kriterije koje su se u natječaju tražile. Gdje je važnost HRT-a za hrvatsko društvo ako apstrahiramo samo informativni program gdje vrlo često se nastojimo zakačiti? To je gospodarski zamašnjak kompletno audiovizualnog sektora jer u programske sadržaje u njihovu proizvodnju i nabavku ide svake godine preko 300 milijuna kuna. Ako usporedite da u kompletnu filmsku produkciju države iz proračuna odlazi nešto više od 30 milijuna, a ovdje 15% od kompletne pristojbe mora ići onda shvaćate koja je to mogućnost i razvoja audiovizualne industrije i gospodarskog razvoja i gospodarskih aktivnosti, a samim time i platforma za proizvodnju nečega što će čuvati kulturni identitet. To su sukusi problem i zato između ostalog HRT važna, a ne zbog ovaj ovaj je bio tamo ovaj je bio ovamo, ovaj je radio ovo ili ovaj radio ono, znamo mi njega još od onda, znamo mu oca, znamo mu kumove i sve ostalo. Ovo je naš cilj i zbog toga ultimativno tražimo popunjavanje nadzornog odbora. I to smo tražili i prije i pokazalo se to kod programskog vijeća čije je izvješće bilo najbolje ovdje u Hrvatskom saboru vezano da se može kvalitetno raditi na temelju političkog konsenzusa i izbora ljudi koji su podržale različite političke grupacije. U tom smislu će klub HDZ-a podržati ovaj izbor, baš zato što kada se pogleda životopis da se može vidjeti da se apsolutno zadovoljavaju kriteriji. Imajte kolegice i kolege ovo na pameti što smo nastojali istaknuti ovom prilikom da nam ne bi poslije bilo žao što smo u nekim našim aktivnostima zakasnili ili zato što možda nismo imali mišljenja kao što je to Vlada RH koja je u svom mišljenju na poslovanje za 2012.godinu nije bila u stanju reći da li ima pozitivno ili negativno mišljenje pa je imala neutralno. Hvala i vama. Poštovani zastupnik Josip Salapić, replika. **Salapić, Josip (HDSSB)** Prvo gospodine Mesiću smatram da vam uopće ovo nije trebalo sada. Ako ste procijenili u stranci da je gospodin Bubalo osobno se u svom govoru obratio nekome, to osobno onda po vama nije HDZ, a vašim ste sada govorom pokazali da to je. I sada ću vam nešto reći iz principa i svaki sljedeći puta kada se javim, a imam iskustva tamo gdje sam bio i neću govoriti da sam prebjegao nego sam otišao zbog najniže razine ljudskosti i ne principa. Prvo, iz principa, odakle vama za pravo da na ovakav način govorite i ostali kandidati koji su se kandidirali za člana nadzornog odbora su kvalitetni ljudi i onda ako je kvota samo politika, ako politika može reći tko je najkvalitetniji bez obzira na sve onda dozvolite njemu osobnu procjenu da on kaže što želi, ako ste procijenili osobna procjena. Drugo, neka nadzorni odbor i Vlada RH se pobrine za Hrvatsku televiziju jer sam tamo bio sinoć da onu zgradu s obzirom na princip … koji je ne samo Sanader završio u zatvoru, trebali su još mnogi, nek tu zgradu pretvori u zatvor jer će faliti mjesta za zatvor u RH. Ona zgrada na Prisavlju je pogodna za jedan odličan zatvor za sve one koji su imali "principe", a dajte a dajte lovu koju narod plaća za pretplatu da sagrade adekvatan prostor za sve djelatnike HRT-a. evo to je prijedlog HDSSB-a. A drugo, kada je danas ovako krenulo pa do kraja iskreno. Jadranku Kosor ste tu prošli tjedan iz principa raspravljali da li bivša predsjednika Vlade koja je 90% vas ovdje stavila u Sabor treba biti članica odbora koji nije plaćen i gdje pokazuje volju za rad i princip za Državno odvjetničko vijeće. Ako ovdje piše da ste konzultirali sve klubove zastupnika, a nas nitko ništa nije pitao, a onda piše u dopisu Kluba zastupnika HDZ-a odlučilo se to, to i to. Jel to princip? I sada ćemo sljedeći puta svaki puta govoriti o principima o kojima šutimo, a ima ih puno Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Jasen Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Poštovani kolega govorili ste o nečemu o čemu ja nisam spomenuo jedne riječi. Govorio sam vam čitavo vrijeme koji je naš stav vezano za HRT, apostrofirao sam što nam je to bitno i zašto želimo popunu, ne spomenuvši niti jedno jedino ime i tražeći od vas podršku za te stavove, da bi Nadzorni odbor HRT-a funkcionirao zbog toga što su novci hrvatskih građana u pitanju poštovani kolega. I nisam mogao gledati usredotočeno kao što gledate vi nego sam vam pokušao nabrojati argumente koje ste vi očito prečuli, a vrlo su bitni i čekat će nas u budućnosti i pojavit će vam se na stolu kolega, prije ili kasnije, možda već u sljedećem izvješću o HRT-u o čemu trebamo razgovarati. Vi meni govorite zbog čega ste vi otišli meni u replici, ja vam govorim o popunjavanju nadzornog odbora. Pa to je poštovani kolega vaš stav, vaša stvar na neki način i vaša odluka. O tome stvarno ja ne mislim da trebam raspravljati prilikom popunjavanja Nadzornog odbora HRT-a, oprostite možda se o tome jednog dana snimi dokumentarni film ili nešto slično. Ali to nije tema. I pored toga ako je tema izbor člana Nadzornog odbora HRT-a u Hrvatskom saboru pa zar mislite da se HDZ ne bi trebao javiti da raspravlja o tome nakon svega nego da bi trebao slušati ono što nam prenosite iz pojedinih anonimnih pisama. Ja ih ima ovolko sa HRT-a i o mnogima, i o mnogima iz vaše stranke se moglo svašta pročitati i na portalima i u pojedinim pismima, gdje bi stigli. Želimo popunu nadzornog odbora zbog argumenata koje sam vam iznio. I ja vjerujem da ćete to akceptirati ako već ne želite razumjeti. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Krešimir Bubalo, replika. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Mesić rekli ste da je odluka donesena jednoglasno. Naime odbor nije donio jednoglasnu odluku a bilo bi i logično da vidimo i životopise ostalih protukandidata, da Hrvatski sabor može kvalitetnije odlučivati upravo o tim imenima. No, naime, govorili ste u svojoj raspravi i o restrukturiranju HRT-a, pa upravo ono je trebalo biti obavljeno za vrijeme vašeg mandata dok ste bili ministar kulture ili barem započeti u tom mandatu. Ali ono što je bitno, ovdje nema stručnosti, ovdje vidimo propast. Ja sam mislio da ćete u svom izlaganju govoriti možda nešto o Fimi-Medii i ovome što sam spominjao i ja također u svojoj raspravi. No ono što mogu reći naime na osnovu vaše rasprave sigurno ćete biti dobar glumac u ovom filmu o kojem ste govorili. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Jasen Mesić. **Mesić, Jasen (HDZ)** Poštovani kolega i protiv nekih vaših članova i ja sam očekivao da ćete vi u svojoj raspravi spomenuti neke postupke koji se vode i istražne radnje ako vam je već do raščišćavanja računa. U restrukturiranje se nikada ne ide u zadnjoj godini mandata pogotovo ne u jednog od najvećih javnih poduzeća koje je izuzetno osjetljivo. A zamislite da je netko 6 mjeseci pred izbore krenuo u restrukturiranje Hrvatske radiotelevizije. Zamislite da je to pokrenuo. Koje bi to …/Govornik se ne razumije./… i političke prijepore izazvalo u javnosti, pa naravno da bi jer se to tada tako ne radi. Ja sam va citirao samo program glavnog ravnatelja kojeg vi nepopunjavanje nadzornog odbora štitite poštovani kolega. Jel ne date da glavni odbor, nadzorni odbor u punom sastavu onda o tome raspravlja jer vam je to očito u pojedinom interesu. Dakle u njegovom programu jasno stoje ovi datumi za što je uzgred budi rečeno dignut i kredite od 120 milijuna kuna koji je bio na nadzornom odboru za čiju realizaciju nemamo informacija a valjda ćemo ih dobiti kada budemo imali raspored 2013. Što se tiče odbora, ponovno vam ponavljam kolega, za svaku funkciju su obavljeni razgovori. Postoje životopisi, možete ih dobiti, bilo je dobrih kandidata i koji nisu uspjeli proći bilo u prethodnim izborima i sadašnjim izborima. Ali jednostavno većinom, rekao sam gotovo jednoglasno, mislim da je bilo 6 glasova za i 1 suzdržan, gotovo jednoglasno, ispričavam se ako sam to krivo rekao. Prema tome, u tom smislu je predložen sljedeći kandidat. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom. U ime Kluba Socijal-demokratske partije poštovani potpredsjednik Doma Nenad Stazić. Nakon istupa poštovanog kolega Krešimira Bubala i nakon njegove konstatacije da je gospodin Mate Radeljić prijedlog koji proizlazi iz suradnje HDZ-a i SDP-a ja sam dužan reći sljedeće, to što govorim, govorim zbog javnosti da bi znali istinu, prije svega zbog birača SDP-a. Da ne bi ostali zbunjeni nakon ove konstatacije. Mate Radeljić nema apsolutno nikakve veze sa SDP-om ili bilo kakvom suradnjom SDP-a i HDZ-a. On se bira kao član nadzornog odbora iz redova i na prijedlog parlamentarne manjine. Parlamentarnu manjinu u ovom Saboru čine HDZ, HDSSB i Laburisti. SDP nikada nije pa ni neće arbitrirati unutar parlamentarne manjine koga će oni predložiti. Neće to učiniti zbog demokratskih principa. Jer ako parlamentarna manjina ima pravo iznijeti svoj prijedlog ona zbog toga što je parlamentarna manjina nikada ne može izglasati taj svoj prijedlog ako se sa time ne složi parlamentarna većina. Prema tome, SDP dok god bude parlamentarna većina on će poštivati demokratsko pravo parlamentarne manjine da izlaže, predlaže svoga kandidata. To je otprilike kao kada se bira, ne otprilike, nego potpuno isto kao kada se biraju potpredsjednici Sabora iz redova parlamentarne manjine. SDP može imati ne znam kakve zamjerke na prijedloge ali će izglasati one koje parlamentarna manjina predloži. Mi smo imali, mi smo mogli imati razloge da npr. ne glasamo za gospodin Čuljka jer je u prošlom mandatu kao saborski zastupnik bacio bocu na svog kolega današnjeg ministra Bauka. Jedno posve neparlamentarno ponašanje i dovoljan razlog da taj čovjek nikada ne bude izabran za potpredsjednika Sabora, nismo arbitrirali. Nismo arbitrirali jer je to prijedlog parlamentarne manjine i može predložiti koga god hoće. Tako se vi gospodo iz parlamentarne manjine, HDZ, HDSSB, Laburisti, izvolite dogovoriti koga predlažete, mi ćemo ga prihvatiti. Ali gospodine Bubalo u interesu javnosti i u interesu obrane dostojanstva SDP-a i demokratskih principa nemojte zbog toga što ste se posvadili sa HDZ-om nemojte to prebacivati na SDP naprosto nije fer i nije točno. Niti je fer, niti je točno. Prema tome, dogovorite se, mi ćemo kao parlamentarna većina svakog vašeg kandidata prihvatiti ali nemojte nas tjerati u arbitražu i nemojte nas tjerati kada dođe legitimni prijedlog parlamentarne manjine i kada ga mi prihvatimo nemojte nas optuživati za nekakvu suradnju, …/Govornik se ne razumije./… sa HDZ-om jer to s tim nema apsolutno nikakve veze. Ovo govorim prije svega zbog javnosti. Hvala vam Josip (SDP)** Sada u ime kluba Hrvatskih laburista poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege. Ja bih se nastavio na izlaganje gospodina potpredsjednika Hrvatskoga sabora, gospodina Stazića koji je u potpunosti pojasnio o čemu je riječ. Ja ću samo dodatno pojasniti, konkretno ću pojasniti. Ovo jest prijedlog parlamentarne manjine, međutim parlamentarna manjina je dobila jedno mjesto u Nadzornom odboru, pravo da odlučuje o jednom mjestu i to mjesto je pripalo HDZ-u. Nije pripalo niti Laburistima, niti HDSSB-u. Ali kada smo dogovarali principe tada je HDSSB digao ruku za to da jedno mjesto pripadne HDZ-u. Prema tome, on se složio s time i tada je bio gospodin Burić na tome sastanku i gospodin Burić se time. Nakon toga, ne postoji u praksi dvije i nešto godine, a koliko pratim Sabor ni prije, da se raspravlja o članovima odbora, ne naročito na taj način, koje predloži ili većina ili manjina. Znate da je princip glasamo svi za sve kad se dogovorimo o tome. Tako funkcioniraju parlamenti. Ako nema toga dogovora onda će parlamentarna većina odlučivati o svemu i svi odbori će biti sastavljeni od parlamentarne većine. Oni za to glasova imaju, tada opoziciju ne treba, tada opozicija nije potrebna u Hrvatskom saboru, kao niti u jednom drugom parlamentu. Znači i svi članovi, vanjski članovi odbora u Hrvatskom saboru su izglasani ovdje u Hrvatskom saboru po istom principu. I ono što je rekao potpredsjednik Hrvatskoga sabora, tako se biraju i potpredsjednici Hrvatskoga sabora. Znači da se pojasni da nije, na taj način je izabrano i Programsko vijeće, a u Programskom vijeću je HDSSB imao jednog svog kandidata koji je usvojen glasovima svih. Evo samo dodatno pojašnjenje, neću više trošit vaše vrijeme. Mato Radeljić nije kandidat ni Laburista ni HDSSB-a nego on je upravo član znači HDZ-a u budućem Nadzornom odboru HRT-a. Prema tome, ne može se govoriti da je čovjek ispred oporbe, ispred HDSSB-a nije niti je Burić bio na bilo kakvom sastanku gdje bi glasao za Matu Radeljića. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. manjina saborska dogovorila o principima i prihvatio taj princip. Kad se prihvati taj princip mislim da nije u redu da se gazi. Vi imate pravo na vašu intervenciju i ja se slažem s vašim pravom. Da li je način u redu, nisam siguran. Hvala lijepa. Iscrpili smo prijavljene. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke Dajem na glasovanje prijedlog odluke o imenovanju. Molim dizanjem ruke da se izjasnimo tko je za. Hvala. Tko je protiv? Hvala. Ima netko suzdržan? Hvala. Molim rezultat. Utvrđujem da je većinom glasova, 81 glas za, 4 glasa protiv i 4 suzdržana glasa, donesena donesena odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora HRT-a, u tekstu kako je predložio predlagatelj.